Секретарите са на линия.

Преминаваме към втора точка от дневния ред – Второ гласуване на Законопроектa за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Първо започваме

Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Първо, колеги, гласуваме наименованието на Закона. Моля, режим на гласуване.

Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, подкрепено от Комисията. Гласували

Преминаваме към редакцията на § 5 по Доклада на Комисията. Моля, режим на гласуване.

Подлагам на гласуване редакцията на § 1 по Доклада на Комисията.

Имаме още един – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Моля експертът

Първо, колеги, гласуваме наименованието на Закона. Моля, режим на гласуване.

гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Таско Ерменков. Гласували

3 за, 1 въздържал се. Преминаваме към гласуване на текста на вносителя за § 7, който става § 8; и текста на вносителя за § 8, който става §

Нечленуващи в ПГ – 4 за. Това беше, колеги, за първа група. Благодаря Ви. За следващото пленарно заседание ще Ви информираме допълнително.

Започваме гласуването на втора група. Започваме с първа точка – Проект на решение за изменение и допълнение на Решение за работа на Народното събрание по време на извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание. Вносители – Кристиан Вигенин и група народни представители. Моля, решим на гласуване.

Преминаваме към втора точка – Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Подлагам на гласуване редакционната поправка, която направи господин Николов –

168 за, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Секретарите потвърждават.

168, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението на Закона, което Комисията подкрепя.

Преминаваме към редакцията на § 5 по Доклада на Комисията. Моля, режим на гласуване.